Dva puta ste prekršili Poslovnik nedajući reč šefu poslaničke grupe DS, gospodinu Ćiriću. Apelujem na vas da nemate toliko straha, da na svaku vašu odluku ne gledate desno u poslaničke klupe SNS. Nemojte da ste tako uplašeni, nije ništa strašno biti opozicija.

li vam izgleda i da li vam delujem uplašeno i da li vam delujem kao neko ko ima strah?Gospodinu Ćiriću sam objasnio da nije imao osnov da dobije

Zahvaljujem, predsedavajući.Cenim vaš napor da se na ovoj sednici vratimo u normalan tok rasprave. Lično sam protiv politizacije kada je u pitanju rasprava o bilo kom zakonu koji se odnosi na Vojsku Srbije. Nisam protiv toga da se u parlamentu vodi dijalog, parlament i služi za to, ali sam protiv zloupotreba i vređanja. Mislim da ste vi do sada to uspešno uradili i vratili ovu sednicu u normalne tokove.Vojska tokove.Vojska Srbije je svakako jedan organizovan sistem. To smo mogli da vidimo i u poplavama koje su nas zadesile, možemo da vidimo i kod naših pripadnika koji učestvuju u mirovnim misijama, profesionalizovana je i modernizovana. Drago mi je kao članici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove što naša Vojska beleži trend rasta učešćem u mirovnim operacijama UN i što smo mi u ovom trenutku treća zemlja u Evropi po broju učesnika vojnika i vojnikinja u mirovnim operacijama.Učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu jedna je od tri misije Vojske Srbije i zasniva se na utvrđenim, bezbednosnim i odbrambenim potrebama i interesima, i u skladu je sa Strategijom nacionalne bezbednosti, Strategijom odbrane i strategijskim pregledom odbrane Republike Srbije.Važno je zbog građana Srbije istaći da pripadnici Vojske Srbije na najbolji način predstavljaju zemlju, obezbeđuju bezbednost u zemljama u kojima učestvuju u mirovnim misijama i podižu ugled i Vojske Srbije, naše spoljne politike i Srbije uopšte.U svim mirovnim operacijama pokazuju visok stepen obučenosti, visok stepen pripremljenosti. Veliki broj njih je i nagrađen za svoje učešće u mirovnim operacijama. Ne mislim da je novac koji ulažemo u vojne misije veliki, naprotiv, benefit koji imamo kao država i naša spoljna politika, nam se višestruko vraća.Za mene veoma važno kao narodnoj poslanici učešće vojnikinja u mirovnim operacijama. Drago mi je da taj trend beleži rast i da on sada iznosi 11% i da one zajedno sa vojnicima pokazuju visok stepen obučenosti i pripremljenosti.Redovno o ovim pitanjima raspravljamo na Odboru za odbranu i unutrašnje poslove.Ja na kraju svog izlaganja želim da kažem da će poslanička grupa NS u danu za glasanje podržati i Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama i Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana. Zahvaljujem.

učešće u multinacionalnim operacijama radi izgradnje i očuvanja mira jedan je od zadataka politike odbrane Republike Srbije koji proističe iz njenih strateških opredeljenja i tri deklarativne misije efikasan sistem odbrane, mir i povoljno bezbednosno okruženje i integracije u međunarodne bezbednosne strukture.Angažovanjem pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije pod mandatom UN i EU Republika Srbija nesumnjivo jača svoje bezbednosne kapacitete, diplomatske odnose, kvalitet. Nesumnjivo je Srbija priznat partner u očuvanju mira širom sveta. Naši pripadnici snaga odbrane spremni su i obučeni, nagrađivani i odlikovani u gotovo svim mirovnim misijama, profesionalci od poverenja. Smatram ovu odluku u tom smislu ispravnom.O ovim odlukama smo već razgovarali na nadležnim odborima. Ja se posebno zahvaljujem ministru odbrane, koji je i tada dao iscrpne i konkretne odgovore na postavljena pitanja odmah nakon što su pitanja postavljena. Evo, i sada nastavlja to da čini. Konstatujem pak činjenicu da je Vlada Republike Srbije 4. oktobra predložila, a Skupština primila Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, kao i odluku o učešću pripadnika Vojske Srbije u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovnikom. Skupština ovaj plan, međutim, usvaja pred kraj 2016. godine i o tome smo danas već govorili ovde u plenumu, za koju se plan predlaže. Dakle, sa velikim zakašnjenjem, složićemo se, kako u odnosu na kalendarsku godinu, iako stoji u zakonu da je tekuća godina svakako, tako je u odnosu na prethodni plan, jer je prošlo nekoliko meseci između isteka prethodnog plana. Znam da postoji ona odredba po kojoj se dejstvo plana produžava. Sve je to u redu.Zašto redu.Zašto mislim da je važno da skrenem pažnju na ovo? Zato što je godišnji plan nešto što je došlo sa strategijom i što zapravo određuje misiju i ciljeve mirovnih operacija i važno je da bude usvojen što ranije u toku godine, da bi godišnji plan mogao da se izvrši u skladu sa misijom.Ovo sadrži druge elemente od značaja za odobravanje o izvršenju godišnjeg plana. Sad, šta mi je važno? Izveštaj o izvršenju godišnjeg plana za 2015. godinu još nije stigao u Skupštinu, tako da bih postavila pitanje – da li znate možda kada će stići u Skupštinu? Koliko ja znam nije, ispravite me ako grešim, jer po članu 17. zakona kaže se da Vlada na kraju budžetske godine usvaja izveštaj o izvršenju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama.Zašto to kažem? Jer ćemo usvojiti plan za godinu koja je praktično na isticaju pre nego što smo razmotrili izveštaj za prethodnu 2015. godinu.Predlagač pretpostavljam stoga i predlaže da se ovaj podzakonski akt, odluka, donese po hitnom postupku i poziva se na član 167. Poslovnika Narodne skupštine. To ne bi trebalo da je moguće, budući da član 167. kaže da se kao akt koji se može doneti po hitnom postupku navodi isključivo zakon.Ja ću pročitati to. Tehnička stvar je u pitanju. Pročitaću kako to glasi celini. Kaže – po hitnom postupku može da se donese zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti i koje nisu mogle da se predvide, na donošenje zakona po hitnom postupku mogle bi da prouzrokuju štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje itd.Dakle, odluka je i obrazložena u skladu sa članom 151. Poslovnika, kao da se radi o zakonu po hitnom postupku, a ne odluci. To nije učinjeno ni prethodnih godina, ni 2015, ni 2014, ni 2013, 2012. godine, da ne idem sada unazad. Ponavljam, u pitanju je tehnička stvar.Postoje neki drugi članovi Poslovnika koji manje detaljno definišu kako se predlaže drugi akt po hitnom postupku. To je član 94, ako se ne varam, i recimo član 168. Poslovnika.Dakle, bez obzira na ovu tehničku stvar, ponavljam, tehnička je, postavlja se pitanje preduslova za donošenje akta po hitnom postupku. Imali smo priliku danas nešto da čujemo u vezi sa tim, takođe. Naime, nije jasno iz obrazloženja koje okolnosti nisu mogle da se predvide. Ja sam čula da ste danas poslali zapravo u januaru godišnji plan Skupštini i da ste rekli da je dobar deo razloga i u činjenici da su bili izbori, da je godina bila izborna. Zašto to kažem? Godišnji plan se donosi kada je usvojen Zakon o upotrebi vojske i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2009. godini. Vidi se da je plan napisan značajno ranije, iz samog plana se vidi da je on sastavljen, uslovno rečeno, blagovremeno u odnosu na datum podnošenja dokumenta Skupštini i svakako pre isteka avgusta.Primera radi, kaže se, recimo, da je mandat Mirovne operacije UN u Republici Liban Liban produžen do 31. avgusta 2016. godine, tako stoji u planu, i citiram – očekuje se njegovo novo produženje, kraj citata. A, mandat je produžen 30. avgusta 2016. godine do 31. avgusta 2017. godine. Znači, na tom mestu se, recimo, vidi da nije plan ažuriran. Ima toga još. Slično je s Misijom UN u Liberiji, gde je 14. septembra mandat produžen do 31. decembra 2016. godine.Sad, za mirovne operacije UN u Republici Kipar stoji pak ažuran podatak, da je misija produžena 26. jula do 31. januara 2017. godine i na osnovu ovoga zaključujem da je plan svakako napisan značajno ranije i ažuriran negde verovatno u julu ili pre isteka kraja avgusta.Šta je još značajno da naglasim? Da Vojna savetodavna misija EU u Centralnoafričkoj Republici EUMAM RCA, navedena je kao dvanaesta misija koja je u toku i koja je počela u junu 2015. godine, ona je uveliko završena. To svakako znate.Ono što moram da kažem, taj podatak i ne stoji na sajtu Vojske Srbije, koji je inače sjajan staj, i sa zadovoljstvom pohvaljujem, vrlo transparentan, sve informacije su na njemu, i pretpostavljam da će se nastaviti angažovanje naših pripadnika Vojske Srbije i da se praktično čeka usvajanje godišnjeg plana u ovoj misiji koja predstavlja produžetak te inicijalne misije.Dakle, zamolila bih predlagača da eventualno objasni, mada ste to već rekli, pa možda i ne morate, zašto plan nije stigao u ažurnom obliku, bar sa ovim informacijama koje su mogle da budu dodate pre nego što je predstavljen Skupštini 4. oktobra?U oktobra?U obrazloženju hitnog postupka kaže se da je donošenje odluke po hitnom postupku neophodno radi nesmetanog funkcionisanja organa i organizacije, kao i sprečavanje štetnih posledica koje bi mogle uslediti, odnosno na ispunjenje preduzetih međunarodnih obaveza.Ja obaveza.Ja bih sada zamolila predlagače, mislim da je korisna informacija i da poslanici čuju i građani, koje su tačno štetne posledice? Pretpostavljam da se radi o tome da su UN poslale poziv, ali da mi nismo u mogućnosti da pošaljemo pripadnike, jer čekamo usvajanje godišnjeg plana. Hvala.Prošlogodišnja odluka je doneta 19. juna 2015. godine. Ja ću sada izlistati nekakve datume da bih ukazala na veliku neurednost usvajanja, ne kažem sastavljanja, kažem usvajanja godišnjeg plana u tekućim godinama,

godine 28. februara, 2010. godine 29. juna i 2009. godine, onda kada je donet zakon, 29. oktobra.Zaista smatram da bi ovo trebalo urediti. Vojska Srbije ima ogroman ugled, Vojska Srbije zna šta radi i ovakve proceduralne stvari, ovakva kašnjenja nisu nešto što bi trebalo da ide uz to.Pretpostavljam da je ova vremenska ne urednost u donošenju godišnjeg plana razlog što su nekoliko poslednjih godina, u predlogu odluke, na samom kraju kaže i ona odredba da će se plan odnositi i na narednu godinu sve dok se ne usvoji novi godišnji plan, što onda pokriva, rešava neke probleme slanja pripadnika, rotacija itd. Dakle, to je godišnji plan koji ne obuhvata kalendarsku godinu u tom slučaju, a nekada traje duže od godinu dana, kao u ovom slučaju, jer je istekao negde u junu 2016. godine. To dalje znači da ako je mandat pripadnicima Vojske Srbije i drugih snaga odbrane istekao, a recimo misiji nije, možda može da se pojavi problem u upućivanju novih pripadnika.Navešću primer mirovne operacije na Haitiju. Žao mi je što, ako ne grešim, nema predstavnika MUP-a ovde, pošto se radi o pripadnicima policije. Dakle, u ovoj mirovnoj operaciji policijski službenici se angažuju sa mandatom od godinu dana. Po svemu sudeći, mandat policijskih službenika, angažovanih u 2015. godini, istekao je u julu 2016. godine. To zaključujem na osnovu izveštaja UN u kojima u kojima se vidi da je Srbija imala četiri policijska službenika do juna 2016. godine kada više nema službenika. Dakle, nema ih u julu i avgustu. U 2015. godini mandat je bio istekao u martu, a pripadnika nema u aprilu, maju i junu, već tek u julu. Godišnji plan za 2015. godinu usvojen je 19. juna i upućeni su nakon usvajanja plana.U planu se doduše kaže da se policijski službenici angažuju sa mandatom od godinu dana, mislim na plan iz 2015. godine, da je u 2015. godini, ovo je jako važno, planirana rotacija, odnosno zamena četiri policijska službenika. Moje pitanje predlagaču je, koga trenutno nema, jer godišnji plan sačinjavaju zajedno Ministarstvo odbrane i MUP, kada se dogodila rotacija? Da li je to rotacija koja se dogodila u septembru 2016. godine ili u julu 2015. godine kada su pripadnici MUP-a poslati?Zašto to pitam? U septembru mesecu je Republika Srbija, ove godine, uputila četiri nova policijska službenika o čemu su mediji izveštavali. To stoji u saopštenju MUP-a od 13. septembra tekuće godine, gde se kaže da su dana 13. septembra potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova razgovarali sa pripadnicima MUP-a koji će do kraja nedelje biti upućeni u mirovnu misiju na Haitiju.Godišnji plan za 2015. godinu usvojen je 19. juna i on predviđa rotaciju. Da li je to ta rotacija koja se dogodila u 2015. godini ili je to još jedna rotacija? Zapravo, da li mogu da postoje dve rotacije, iako nisu predviđene ni jednim godišnjim planom? Smatram da je jedna rotacija predviđena godišnjim planom iz 2015. godine, da je ona po planu, a ova druga nije i onda je to, za mene bar, siva zona nepokrivenosti planom. Zašto to kažem, jer postoji ona jako važna odredba Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u kojoj praktično predsednik Republike, odnosno Vlada donose odluku o slanju pripadnika Vojske, odnosno policije nakon usvojenog godišnjeg plana.Zanima plana.Zanima me takođe da li su slične odluke donete u periodu između 19. juna i 1. novembra? Ima li ih još? Zašto to pitam? Na primer, misija UN Liberija, u izveštaju stoji da je trenutno angažovan jedan pripadnik Vojske Srbije i dva policijska službenika. Moje pitanje – kada su policijski službenici poslati i da li su, budući da ih od februara 2016. godine do avgusta, nema u izveštaju UN? U UN? U planu stoji trenutno, ali mi ne možemo znati da li je ažurno, jer je on negde ažuriran, kako se meni čini, barem, u avgustu mesecu.Sada ću reći nešto o broju misija i pripadnika. Godišnjim planom upotrebe vojske i drugih snaga odbrane u drugim multinacionalnim operacijama u 2016. godini

u dve misije EU i planira se još tri, odnosno u izveštaju stoji tri, a planiraju se dve, ali zbog ovog prebacivanja RCA na ovu drugu misiju sam i ja obrnula,

značajno veći u odnosu na zemlje u regionu, pa sam našla neke podatke da recimo Makedonija šalje jednog, Hrvatska sedam, Crna Gora četiri, Bosna 40, Slovenija 18, Bugarska dvoje, Rumunija 96, Mađarska, Španija 613 itd. Dakle, mi smo tu negde. Dakle, broj pripadnika je takođe iz godine u godinu rastao, što je za pohvalu. O tome se govorilo i na prošloj sednici iz 2015. godine. Podsetiću, na primer, 2007. godine je bio 21 pripadnik,

još jedno pitanje – zašto se smatra porast broja pripadnika važnim, on deluje značajno, deluje važno, ali me zanima da li postoji, da li je neograničeni rast nešto što nam treba ili postoji neki optimalni broj do kojeg hoćemo da idemo u skladu sa nekim ciljevima koje imamo? Dakle, gde bismo stali eventualno, da li bismo stali po hiljadu, ili bismo negde stali sa tim brojem?Ja mislim da je dobro da bude pripadnika naših snaga u odbrani u mirovnim operacijama, rade na razvoju odnosa, podižu kapacitete, sjajni su ambasadori Srbije, budući da se izuzetno ističu u svim misijama, dobijaju najviša priznanja i odlikovanja.Sada pitam – da li možda merite, ili planirate da merite, moram da kažem da ministar liči na osobu koja bi to radila, učinak, odnosno da li imate neke indikatore, progresivne parametre izvučene iz ciljeva na osnovu kojih merimo taj doprinos našeg učešća u mirovnim operacijama? Primera radi – kako utiče na spoljnu politiku, da li utiče na broj održanih vežbi sa svim strateškim partnerima, dakle SAD, Evropa, Rusija, Kina. Na primer, da li utiče na porast izvoza naoružanja?Mislim da su sredstva koja se izdvajaju svakako značajna, ali kada benefit uporedimo sa učešćem ovih sredstava u odnosu na ukupan budžet Vojske Srbije, ako se ne varam, ispravite me, to je nešto oko 2%, u odnosu na ukupan budžet Vojske Srbije, mislim da vredi i da je novac dobro upotrebljen. Primera radi, za školovanje imali smo to pre nekoliko sednica ovde u Skupštini, za školovanje studenata na budžetu, tj. produženje školovanja od godinu dana na budžetu izdvaja se 22 milijarde dinara, a ovde izdvajamo ipak milijardu i 700 miliona dinara za multinacionalne operacije, što je nekih 10-11 puta manje, odnosno više.Šta bi me još zanimalo? Zašto je budžet veći od 300 miliona dinara u odnosu na prošlogodišnji? Pretpostavljam da ima razloga, neki troškovi. I, za kraj čestitala bih vojnim posmatračima, štabnim oficirima, medicinskom osoblju, sanitetskim timovima i vojnoj bolnici, jedinicama nivoa odeljenja voda i čete i autonomnim timovima za zaštitu brodova na dobrom predstavljanju Srbije širom sveta i zamolila bih predstavnike Vojske Srbije da podele s nama poslanicima i građanima Srbije neko iskustvo s terena. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministar Zoran Đorđević. Izvolite. **Zoran Đorđević** Kada je u pitanju utisak sa terena, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove imaju pravo i mislim da je to bila ideja da se poseti jedna mirovna operacija, tako da ćete imati prilike da odete negde po vašem izboru.Možda preskačem redosled odgovora, ali probaću na sve da odgovorim. Kada je u pitanju izbor, izbor se vrši, radi se psihološki test, zdravstveni test, fizička sprema i ocena koju ima u prethodnom periodu. Pored komisije tu su prisutni i Inspektorat i Vojna policija, upravo zbog toga da bi izbor bio kako treba.Što se tiče našeg ugleda i kako to merimo, to pokazuju naši partneri kojima smo mi poželjni, koji insistiraju da idu s nama, pogotovo kada su medicinske ekipe u pitanju. Takođe naši ljudi tamo imaju mogućnost da u takvim situacijama se obučavaju, što ovde u mirnim slučajevima nemaju mogućnost i naravno, prisutna je da im se povećava standard, jer su tamo pitanja veća.Kada je u pitanju koji je broj taj limit, naravno mi gledamo u sklopu sa mogućnostima u budžetu da pošaljemo i na osnovu toga i planiramo. Možda bi nam bilo interesantnije da idemo u što više misija, a da idemo sa manjim brojem ljudi. Zašto je u EU manje? Iz razloga što EU nema subvenciju toliko veliku nadoknadu koliko imamo u UN. Ovde dobijamo više para za učešće.Nama jeste tendencija, ubuduće i neka strategija i politika je da šaljemo opremu a ne ljude i pošto povratak novca, kada šaljemo opremu je daleko veći, pa će nam biti tendencija u tome da možda u nekom budućem periodu šaljemo i opremu, vojnu bolnicu, inžinjerske timove itd.Kada je u pitanju izveštaj, on je u proceduri. Pretpostavljam da će biti do kraja godine sigurno ovde na dnevnom redu. Mi želimo takođe da izmenimo i Zakon o multinacionalnim operacijama, koji će isto ovde biti pred vama poslanicima i gde ćemo imati mogućnost, upravo pored svih ovih stvari koje ste vi rekli, da izmenimo i činjenicu da ne možemo civile da šaljemo, tako da nam je želja da ubuduće mogu i civili mogu tamo gde je to moguće i gde postoje uslovi da se civili

72.Trenutno je prisutno 332, u trenutku kada smo mi pričali na odboru bilo je 334, ali to je zato što su otišli u rotaciju, u zamenu, pa je u tom trenutku ih bilo toliko. Ja sam samo rekao koliko ih ima u tom trenutku.Što se tiče unutrašnjih poslova, ne znam konkretno odgovor, mogu da vam kažem ono što ja imam ovde, što se tiče Haitija i izveštaja za 2015. godinu, da je to urađeno u skladu sa planu, ali mogu da postavim kao pitanje i da vam dostavim kao poslaniku odgovor. To je ono što ja mogu da uradim. Hvala. Zahvaljujem ministre.Reč ima narodni poslanik Božidar Delić. Izvolite. **Božidar Delić** Zahvaljujem.Gospodine ministre, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, iznosim stavove SRS po pitanju godišnjeg plana za angažovanje Vojske Srbije i snaga Ministarstva unutrašnjih poslova u mirovnim i humanitarnim misijama.Gospodine ministre, nikako se ne može braniti ni odbraniti ova činjenica da se godišnji plan odbrane usvaja u novembru. To je apsolutno nedopustivo, nešto što se zove godišnji plan i odnosi se na 2016. godinu, trebala je da usvoji prethodna Skupština. Vi ste rekli da je Ministarstvo na vreme napravilo plan i dostavilo prethodnoj Vladi. Vladi. Članom 7. citiram, govori se da upotreba Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama, odlučuje se na osnovu godišnjeg plana upotrebe Vojske i drugih snaga odbrane, u daljem tekstu – godišnji plan.Članom 8. na koji se vi pozivate, Narodna skupština razmatra i usvaja godišnji plan upotrebe za izvršenje planiranih multinacionalnih operacija u tekućoj godini, ali to nikako ne može biti opravdanje da se usvaja danas, jer Narodna skupština odlučuje o učešću pripadnika Vojske, stav 3. Srbije u multinacionalnim operacijama kao i o produžetku vremena njihovog angažovanja i povlačenja iz multinacionalnih operacija na osnovu usvojenog godišnjeg plana.Vi kao ministar odbrane, član 9. predlažete predsedniku Republike a on donosi praktično odluku o upućivanju pripadnika Vojske. Vi ove godine niste mogli da predložite ništa predsedniku Republike zbog toga što godišnji plan nije usvojen. Takođe, član 10. Vlada odlučuje na osnovu godišnjeg plana, u skladu sa zakonom o učešću pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. S obzirom da godišnji plan nije usvojen još uvek, ni Vlada nije mogla da donese nikakvu odluku o tome da se upućuju snage Ministarstva unutrašnjih poslova.Ovde je nešto sasvim drugo u pitanju. Ja sam i ranije jednom prilikom rekao da se Vlada ponaša kao da je Skupština Srbije njen privezak, da ne upotrebim još neki teži termin, ovakvo ponašanje jednostavno je atak i na dostojanstvo Skupštine. Ne smatram da ste vi, gospodine ministre za to krivi, ali svakako da ovo treba preneti premijeru i obezbediti da ubuduće, onako kako se usvaja budžet za tu godinu, ili u vreme usvajanja budžeta ili neposredno, dok traje još ta budžetska godina u mesecu januaru, bude pred Skupštinu dat i godišnji plan za upotrebu Vojske i da ga Skupština usvoji na vreme, kako bi onda i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane, moglo da na osnovu zakona iz svoje nadležnosti, radi na upućivanju snaga u multinacionalne misije.Ovde gospodo niko nije pomenuo da pred Srbijom postoji i jedna misija koja koja već, uskoro će i 20 godina, nije izvršena, 1999. godine snage NATO-pakta su bombama stvorile na našoj teritoriji jednu kvazi državu Kosovo.Taj rat i ta agresija prekinuta je Rezolucijom 1244, u kojoj stoji da Srbija ima pravo da na teritoriju Kosova i Metohije uputi deo svojih snaga. Zna se da je to do 1.000 ljudi, u, takođe i to bi bila i humanitarna misija i misija potvrde suvereniteta Srbije na tom delu naše teritorije.Ja znam, gospodine ministre, da vi ne možete lično da u razgovorima koje imate sa komandantima KFOR-a, učinite ništa jer je to političko pitanje. I sam sam dva puta prateći načelnika Generalštaba bio na pregovorima sa komandantom KFOR-a. Oba puta je postavljeno to pitanje i jedan lakmunski odgovor – nisam ovlašćen da raspravljam o tom pitanju sa vama, jer je to političko pitanje. Ali Vlada, Ministarstvo inostranih poslova je upravo nadležno da raspravlja i o tim političkom pitanjima.Silom prilika bio sam prisutan i kada su na našu teritoriju ulazile te kvazi, da kažem, multinacionalne snage za očuvanje mira, tzv. KFOR. Ja za deo snaga koji je došao kasnije mogu da kažem da je radio humanitarne misije, ali evo šta kaže jedna poznati svetski analitičar, geopolitičar i humanista o prvih mesec dana ponašanja KFOR-a na KiM. To je on obradio u svojoj knjizi „Novi militaristički humanizam“ visoki oficiri KFOR-a tolerisali su u prvih dana ubistva srpskih civila, gotovo 2.000 njih jer je na neki način trebalo albanske povratnike osloboditi od frustracija koje su imali kada su napustili KiM.Zbog toga,

Mi pamtimo i 2008. godinu, pamtimo da KiM i njihovi predstavnici iz svoje pameti nisu u februaru mesecu proglasili nezavisnost.

EU.Ako neko kaže da se to ceni i da će to EU ceniti ili Brisel, evo vidite kako se to ceni kroz pritiske koji se vrše upravo na predstavnike vaše Vlade,

da će pripadnici Vojske Srbije u bilo kojoj misiji svoju ulogu ispuniti i svoju dužnost i svoje zadatke na pravi način. To nije sporno. Ali ono što mi kao srpski radikali smatramo da je sporno, a to je da se mora izvršiti analiza gde i u kakve misije slati Vojsku Srbije.Srbija

Recimo, ovde ste vi u planu naveli kao prvu – Mirovnu operaciju UN u Republici Obala Slonovače, gde imamo jednog vojnog posmatrača.

obzira da li je bilo pritiska ili nije, pokušaj da se Kosovo ubaci u UNESKO i da se nama, celokupnom srpskom narodu otme ono što je, da kažem, najvažnije iz naše istorije i naše tradicije, da ono što su desetine generacija Srba, živeći i stvarajući

koja se odlučila da glasa za Kosovo u UNESKO-u ili koja je priznala Kosovo, bez obzira u kakvoj se situaciji nalazi, mora mora da zna da Srbija zbog svog dostojanstva neće u takvu državu uputiti ni svoje policijske snage, ni svoje vojne snage.Druga operacija je - Mirovna operacija UN u Demokratskoj Republici Kongo. Ova operacija traje već dugo. Na početku je to bio samo medicinski tim za evakuaciju vazdušnim putem, sada imamo tamo i dva štabna oficira. Mi apsolutno podržavamo angažovanje Vojske Srbije u Demokratskoj Republici Kongo, jer pored pritisaka koje je imala za priznanje KiM, ova država nije pokleknula a glasala je i protiv

Kipar znači zaslužuje da mu se Srbija oduži na taj način što već tamo dugo vremena šalje i posmatrače i pripadnike naše vojske.Sledeća

pet pripadnika kako kažu ENP-a, odnosno elemenata nacionalne podrške. To su oni pripadnici koji su potrebni našem kontigentu, a koji ne plaćaju UN. Zatim, Zatim, 130 pripadnika čete i 33 pripadnika voda za zaštitu snaga. Liban nije priznao Kosovo i glasao je protiv prijema Kosova u UNESKO.

državu.Misija UN za nadgledanje primirja na Bliskom Istoku. Ovo je takođe jedna, da kažem, neuralgična tačka, tu je prisutan samo jedan naš vojni posmatrač. S obzirom na odnos država gde se obavlja to posmatranje i na njihov odnos prema problemu koje mi imamo sa KiM, smatramo takođe da Srbija treba da uputi tog posmatrača.Mirovna operacija UN u Centralnoafričkoj Republici. O ovoj misiji ćemo mi raspravljati na Skupštini, jer smo već dobili materijal za tu sednicu. Međutim, tamo je predviđeno da budu 72 pripadnika, dva štabna oficira, dva vojna posmatrača i 68 pripadnika Vojne bolnice, nivoa 2.

Mirovna operacija u, dobro, ovo se ipak odnosi samo na četiri pripadnika policije, u Haitiju, takođe smo protiv i zalažemo se da se ova operacija prekine, jer je Haiti 11. februara 2012. godine priznao Kosovo, a glasao je da se Kosovo primi u UNESKO. Sve države koje su se odlučile da se u UN tako odnose prema Srbiji, zaslužuju da Srbija zbog svog dostojanstva im odgovori na dostojanstven način. Na kraju krajeva, radi se o našim ljudima, radi se o našem budžetu ima dovoljno misija i dovoljno država u koje mi treba da upućujemo naše snage.Misije EU za obuku bezbednosnih snaga u Somaliji, šef sanitetske službe i medicinski tim, jedan lekar i četiri tehničara. Protiv smo da naše snage idu u Somaliju, jer je Somalija 19. maja 2010. godine priznala Kosovo, a glasala je za prijem Kosova u UNESKO. Pa, šta drugo jedna država treba da uradi Srbiji, da bi Srbija to zapamtila i, što bi rekli diplomatskiji, na način kako je to primereno u međunarodnom pravu, odgovorila, da bi ta država u buduće mogla i poštovala Srbiju? Ako radimo ovako kako radimo, pa, neće nas poštovati niko u svetu.Sledeća misija EU, odmah da kažem, sve misije EU, stav SRS je

u operativnoj komandi, zatim jedan podoficir, a zatim u operativnoj komandi na brodu još jedan štabni oficir i autonomni tim za zaštitu broda.

Mi, na kraju krajeva, i nemamo tako razvijenu, da kažem, trgovačku mornaricu, pogotovo ne na morima, i ne vidim uopšte potrebu da se udvaramo Evropi, da na prvi poziv iz Evrope šaljemo borbeni tim i da rizikujemo živote naših ljudi, upravo zbog toga što je Somalija priznala Kosovo 19. maja 2010. godine i zbog toga što je glasala za prijem Kosova u UNESKO.Misija UNESKO.Misija EU za obuku bezbednosnih snaga Malija, tri člana, jedan lekar, dva medicinska tehničara. medicinska tehničara. Država Mali nije priznala Kosovo, glasala je uzdržano za prijem Kosova u UNESKU, ali je neprihvatljivo da naše snage budu u evropskoj misiji.Vojna savetodavna misija EU u Centralnoafričkoj Republici, tri člana, medicinski tim, jedan lekar i dva tehničara. Već sam rekao za Centralnoafričku Republiku da je priznala Kosovo i Metohiju, a da je bila uzdržana kod glasanja za prijem Kosova u UNESKO.Sada nailaze ove, da kažem, misije gde

jer se tu ne zna koliko će tu biti angažovana ljudstva, ali se kaže da to mogu biti štabni oficiri, vojni posmatrači ili sanitetski tim, s obzirom da je ovo nedefinisana teritorija, a s obzirom da su tu u blizini Alžir i Maroko, koji nisu priznali Kosovo i koji su glasali protiv prijema prijema Kosova u UNESKO, ukoliko bi UN tražile angažovanje od Srbije manjih snaga, recimo jednog ili dva štabna oficira, posmatrača,

To kad budemo išli po spisku. Nemam ništa protiv, ali ne mogu po Poslovniku da vam produžim vreme. **Božidar

ili ste preskočili kraj, ili niste shvatili nešto. Godišnji plan upotrebe, sad ovaj koji smo vam dostavili, poslednji pasus, kaže - učešće pripadnika Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova u multinacionalnim operacijama, odobrenim na osnovu godišnjeg plana upotrebe vojske i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, nastavlja se i u 2017. godini u skladu sa mandatom multinacionalnih operacija do usvajanja godišnjeg plana upotrebe vojske i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2017. je odgovor na vašu ozbiljnu kritiku zašto nije ovo u prošlom godišnjem planu, pa, ako ste čitali ovo, vi ste mogli da nađete na sajtu prošli. On kaže – godišnji plan upotrebe usvaja se u tekućoj godini, učešće pripadnika vojske, Ministarstva unutrašnjih poslova u multinacionalnim operacijama

Gospodine ministre, samo jednu rečenicu.Vojska Ministarstva odbrane je jedna visoko organizovana državna institucija. To tako ne mislim samo ja, tako misli i svaki građanin, i zbog toga vojska uživa visoki ugled u društvu. Ali, reći danas građanima Srbije da u novembru 2016. godine usvajate plan za 2016. godinu, kako god vi to pokušali da opravdate, je vrlo neozbiljno.Molim vas da se to više nikada ne desi i da se plan za svaku godinu usvaja ili ili krajem kalendarske godine ili, makar, dok traje ona budžetska godina, a to mi znamo, ovde u Skupštini, koji usvajamo budžet, do kada ona traje.Možete traje.Možete vi da probate da to objasnite, ali dobro je da su građani Srbije čuli da 2. novembra usvajamo godišnji plan za 2016. godinu, a već bi trebali da počnemo analize aktivnosti koje su se obavljale u 2016. godini.

sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas razmatramo dva veoma važna predloga odluke i čudi, ono što smo mogli čuti tokom prepodneva, ovaj negativan ton u ocenama ovih predloga odluka ili o situaciji koja se odnosi na ove odluke, jer tema o kojoj danas govorimo je tema za ponos i čast, zapravo, cele Srbije, na prvom mestu predstavnika pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.Žao mi je što se čuo i jedan negativan ton danas u raspravi, ne zato što je neko zabranio da se na taj način govori o ovoj temi, ne radi se o tome. Razmišljajte o pripadnicima koji su u prethodnom periodu branili ime Srbije, branili imidž Ministarstva odbrane i Vojske Srbije svuda u svetu, na teškim teritorijama, na postkonfliktnim područjima, imali veoma komplikovane zadatke.Ovim

ode i nastavi da brani ime Srbije. Ime Srbije ne samo u klasičnom vojnom smislu, da budemo deo jednog velikog međunarodnog bezbednosnog sistema, nego u smislu da branimo vojno obrazovanje pripadnika Vojske Srbije, da brane ono što je naše iskustvo, ono što su specijalne sposobnosti i posvećenost radu u sektoru bezbednosti. To su vrlo važne teme o kojima je danas trebalo govoriti. Trebalo je isticati rezultate, postignuće tih ljudi, treba govoriti o tome koliko smo mi i prihvaćen i poželjan partner u međunarodnim mirovnim misijama i multinacionalnim misijama.O svemu tome niste želeli da govorite. Svi oni koji su negativno govorili pronašli su, a sa time će se složiti ljudi koji poznaju ovaj sektor, pronašli su mrvice u ćoškovima priče o godišnjoj upotrebi Vojske Srbije u mirovnim operacijama, multinacionalnim misijama. To su mrvice i spinovi koji danas nama nisu potrebni.Ako govorimo o nekoj vojnoj časti, o tome da nam je Srbiji više nego ikad potrebno da imamo neke čvrste stubove za koje ćemo se uhvatiti i koji će biti nacionalni ponos, onda je to Vojska Srbije, ne samo unutar naših granica, nego i pripadnici u mirovnim i multinacionalnim operacijama. Protiv ovoga što sam izgovorila ne postoji nijedan argument. Može da bude dnevno-politička rasprava. Možemo da govorimo o tome da li je neko bio dobar ili loš ministar, po nečijem ličnom shvatanju. Ali, ovde u parlamentu, ako smo ozbiljni poslanici i ako želimo da branimo renome Vojske Srbije, a to je iznad dnevne politike i iznad pripadnosti političkoj stranci, onda ćemo da govorimo isključivo argumentima. Onda ne možemo da kažemo da je ministar Gašić bio najlošiji ministar. Možda vam se ne dopada njegova frizura, njegov način hodanja, ali brojke govore o tome da je on jedan od najuspešnijih ministara u Vojsci Srbije.Samo ću ponoviti još jedan podatak, a vi me brojkama demantujte, jer ja želim da mi o brojkama govorimo. Kako ćete da objasnite to da danas i prethodnih godina smo imali milijardu dinara štete u budžetu Srbije jer je ministar Šutanovac tako otpuštao ljude, pravio takve propuste u svom ministrovanju, da svake godine, zahvaljujući tome što moramo da platimo odštete ljudima, mi gubimo milijardu dinara u budžetu Srbije. Da li je to doprinos Demokratske stranke da građani Srbije bolje žive, tako što je neko nekada pravio greške koje danas moramo skupo da platimo? Moramo, jer smo ozbiljni i odgovorni i poštujemo naše obaveze.Da li je ministar Gašić i ministri koji su posle Šutanovca bili na toj poziciji u Vojsci Srbije u Ministarstvu odbrane, da li je njihov propust to što su uz velike napore uspeli da napune prazne magacine gde su bile ratne materijalne rezerve? To su argumenti. O tome treba da razgovaramo, kada vi zateknete prazne magacine, bez hrane, bez osnovne opreme, odeće, obuće, bez osnovne količine municije, bez čega ne možemo dalje. Ja sam svesna da ratna neposredna opasnost nama ne preti u ovom trenutku, ali ratne materijalne rezerve su nešto o čemu mi treba da govorimo.Vidim uznemirenost u redovima opozicionih stranaka, ali to je zbog toga što ne znaju kako da odgovore na argumente. Verovatno će biti spremljena neka dnevno-politička zavrzlama koja zaista, u krajnjoj liniji, vređa ljude koji danas prate ovaj parlament i ljude koji se ozbiljno bave politikom u Srbiji. Nemate argument na to zašto ste ostavili prazne magacine i nemate argument na to zašto plaćamo milijardu dinara svake godine, zbog toga što je ministar Šutanovac loše vodio svoje ministarstvo. Tačka.Možemo Tačka.Možemo da razgovaramo o tome koliko je važno da budemo mi je što gledaoci ne mogu da čuju šta se dobacuje. Treba da čuju kako se vređaju poslanici Skupštine Srbije, posebno ako pripadaju Srpskoj naprednoj stranci, kako poslanici i Radikalne stranke i Demokratske stranke u ovom trenutku upućuju najgore uvrede meni, ali vi to ne možete da čujete. Neka oni imaju svog obraza i neka vam kažu šta su govorili. U redu je, neka kažu oni koji su izgovarali sada uvrede.Što se tiče kolega iz Dosta je bilo, apsolutno nemam primedbu na to. Koleginica je vrlo argumentovano raspravljala, sa zamerkama koje su i te kako zahtevale odgovore i ja nemam zamerku. Ne znam zbog čega se sada kolege iz Dosta je bilo javljaju na pomen ovih stranaka, osim ukoliko imaju koalicioni dogovor da se međusobno brane.Dakle, vratimo se na ovu temu, veoma važnu temu. Hoću samo da ponovim, nije se čulo, evo već smo sada u trećem satu rasprave, da zapravo govorimo o sedam mirovnih operacija Ujedinjenih nacija u kojima smo bili i do sada i o sedam novih mirovnih operacija. O četiri dosadašnje multinacionalne operacije EU i dve nove multinacionalne operacije i jedna sasvim nova aktivnost – angažman u okviru humanitarne aktivnosti u slučaju potrebe. Dakle, to je gotovo isti broj gde preko 50% uvećavamo naše učešće u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama. Zbog čega? Zato što neko želi predstavnike Vojske Srbije u svom međunarodnom timu, zato što je to odlično štabno osoblje, odlično medicinsko osoblje, vojni posmatrači koji prave fantastične rezultate na terenu koji su poželjan igrač u timu.Jedan od kolega je zaista spomenuo da je učešće žena u multinacionalnim operacijama nešto što je ocenjeno najvišom ocenom, i to ne od strane naših ljudi iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, to ocenjuju zaista međunarodni eksperti i ljudi koji nas i dalje pozivaju i koji ocenjuju naš rad i analiziraju aktivnosti i postignuća pripadnika Vojske Srbije u okviru ovih operacija.Svedok sam da ambasadori različitih zemalja, koji sa mnom kao predsednicom Odbora za odbranu i unutrašnje poslove imaju redovne kontakte, redovno ističu koliko je važno da se nastavi učešće pripadnika Vojske Srbije u ovoj vrsti operacija. Zbog toga je i ovako značajno povećan broj pripadnika

i uverila se u to pod kako dobrim uslovima oni tamo žive i rade i koliko su zadovoljni svojim angažmanom i svojim postignućima.Kada govorimo o učešću žena u mirovnim misijama, malopre su me ove uvrede prekinule, želim da vam kažem da međunarodni eksperti, posebno koji se bave bezbednošću, ističu da su žene u međunarodnim mirovnim misijama značajan faktor koji u konfliktnim, postkonfliktnim područjima značajno doprinose implementaciji mirovnog sporazuma, da posebno u radu sa civilnim stanovništvom na terenu postižu izvanredne rezultate jer je veoma važno da pripadnici mirovnih misija uspevaju da uspostave zdrav odnos sa civilima, odnosno sa domaćim stanovništvom, jer je to jedini način implementacije mirovnog sporazuma.Šta još rade naši pripadnici mirovnih operacija? Jedan od naših zadataka je svakako da se omogući poštovanje ljudskih prava, da se onemogući, da se spreči trgovina ljudima u ovim postkonfliktnim područjima, a negde još uvek i konfliktnim.Mi

treba zaboraviti da je učešće naših pripadnika u Vojsci Srbije vrlo važan element spoljne politike. Mi ovim zaista ostajemo, jer to smo i bili, aktivan činilac očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti. Ovim potvrđujemo sopstveni ugled, jačamo poverenje u Vojsku Srbije, jačamo vlastite odbrambene kapacitete i nacionalnu bezbednost.Ono o čemu nismo danas mnogo govorili to je interoperabilnost, to je nešto što je veoma važno kada govorimo o Vojsci Srbije. Danas se trendovi i tehnički i tehnološki i obrazovni veoma menjaju u svetu velikom brzinom. Važno je da budemo deo ovog sistema i da naši pripadnici zaista mogu da pokažu šta je to što mi radimo i da izmirimo nivoe postignuća, obrazovanja, stručnosti, sposobnosti sa pripadnicima

Mogli ste čuti poslanike opozicije koji zahtevaju da prestane naše učešće ili da merimo gde ćemo biti, a gde nećemo biti deo međunarodnih misija, to je ništa drugo, nego pozivanje na izolaciju. Samo malo lepše zapakovano.Mi ne možemo u ovom trenutku da tražimo, da izlazimo iz bilo kakvih međunarodnih timova. Biti deo međunarodne porodice, bilo u okviru spoljne politike, u okviru ekonomskih organizacija, u okviru bezbednosnih organizacija, mirovnih misija, treba da bude čast, znači, da ste ozbiljan igrač u timu, da ste poželjan igrač u timu. To se jako teško zaslužuje, to se radi na različitim nivoima države i ne bih tako lako pristala na to da jednostavno kažemo da zbog jednog minornog razloga izlazimo iz te velike porodice koja nam donosi veliki benefit po različitim nivoima.Znate, kada neko vodi državu, ne može da razmišlja samo kao predsednik svoje stranke, samo kao pripadnik jedne stranke. Ljudi koji su ozbiljni političari, koji žele da budu državnici, kojoj svojoj zemlji žele dobro često donose odluke koje u tom trenutku nisu dobri, možda za vas lično kao političara ili za rejting vaše stranke, ali dugoročno i ozbiljno državnik donosi odluku koja pravi korist svojoj državi i svom narodu. Zbog toga je Aleksandar Vučić državnik, a ostali su predsednici stranaka. Hvala Sačekajte gospodine Ćiriću, imamo prvo povrede Poslovnika.Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.Znate da povreda Poslovnika ima prioritet nad replikama. Govorim po članu 27. vezano za stav 3. član 106.Gospodine Arsiću, sedela sam pola metra daleko od vas i niste mogli čuti ništa više nego što sam čula i ja. Niko nije vređao gospođu Mariju Obradović,

Zaista, ne vidim u čemu je to, šta je to ona doživela kao uvredu, pogotovo što je želela da predstavi javnosti kako je eto, ona, ne daj Bože ne znam koliko uvređena, valjda da bi javnost zaboravila da je ona nas radikale nazvala majmunima.Dakle, gospodine Arsiću trebalo je da reagujete i da kažete da nije tačno da je neko gospođu Mariju Obradović uvredio, bar ne iz redova SRS i treba

sam diplomirani pravnik po zanimanju i zaista ne vidim na koji način bi me bilo ko u ovoj sali mogao uvrediti da kaže nešto kada je govorim, da kaže nešto, a sada presuda, a sada u ime naroda, a sada donosim zaključak, i ne vidim zašto je nekadašnjoj spikerki uvreda, a sada reklame. Spikeri to zaista redovno u emisijama govore. Hvala.

reklama.Međutim, u članu 106. kaže se u stavu 3. – za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, bilo kakvo dobacivanje, pa onda ometanje govornika na drugi način kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora.E, sada ako vi tražite da reagujem da u smislu se koleginica Marija Obradović vrati na temu dnevnog reda, ja bih onda morao, pre toga da postupim u skladu sa članom 109. Poslovnika, a ja to zaista ne želim i svako od nas ima pravo takođe da smatra šta je za njega uvreda. Bio bi Bio bi problem da sam izrekao opomenu, a koleginici Obradović dozvolio da odgovori na jedno dobacivanje

povređen je član 107. Poslovnika Narodne skupštine.Pre svega, gospođa Marija Obradović nije nikakva spikerka, nego je narodni poslanik, odnosno narodna poslanica Narodne skupštine Republike Srbije i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove.Dok je govorio gospodin Delić gospođa Marija Obradović ga ni na koji način nije prekidala, niti je na bilo koji način pokušala da ga

lepili bilo kakve etikete da je spikerka, da je ovo ili da je ono. To je jedna stvar.Druga stvar, ovde je očigledno reč o tome da se stvara jedna neprincipijelna koalicija stranaka koje između sebe nemaju ništa zajedničko sem što koriste svaku moguću priliku da udare po poslaničkoj grupi SNS. Mi poštujemo svaku Mi poštujemo svaku poslaničku grupu, poštujemo svakoga ko je ušao u ovaj parlament. Kao što ste videli nismo nikome dobacivali dok je iznosio svoje stavove, ali nećemo dozvoliti da dok govori Marija Obradović ili bilo koji narodni poslanik iz poslaničke grupe SNS da se neko

a sada smo svi narodni poslanici, i ovi što dobacuju da je vreme, njihovo vreme je prošlo.Dakle, Narodna skupština Republike Srbije je mesto za 250 narodnih poslanika bez obzira na to šta su oni po struci, šta su po zanimanju i čime su se u životu bavili. Ovde smo svi se slažemo kolega Martinoviću zato i nisam reagovao da je svako zanimanje kojim se pošteno zarađuje plata ne može biti uvreda.Da li želite da se u danu za glasanje Narodna skupština izjasni?

kamerna atmosfera.Mi znamo i normalno je da se dobacuje i nikada nismo reagovali kada neko nama dobacuje. Radi se to redovno i ne želim sada nikoga da prozivam ko na koji način je ceo dan ovde dobacivao itd, i ne želim dalje da izazivam replike. moja intervencija po Poslovniku pokušana je potpuno da preokrene suštinu onog što sam ja rekla. Dakle, ne smeta nama da neko dobacuje i mi ne bežimo od toga da, takođe, nekom nešto dobacimo. To je potpuno normalno u parlamentu. Da li je nekada neko od nas intervenisao kada ste nama dobacivali? Ne. Mi smo ozbiljni političari, uvek koncentrisani na ono što govorimo i nama dobacivanje ne može da smeta i ne treba da smeta nikome. To je i rečeno u ovom članu 106. u poslednjem stavu, na koji ste se vi pozivali.Ovde se radi o tome, gospodine Arsiću, da je gospođa Marija Obradović na licu mesta izmislila

i mi ne sporimo da je to rečeno, zaista nije nikakva uvreda. U tom smislu je bila moja intervencija, da vi niste trebali nju da prekinete, niste trebali da joj kažete da neko ne dobacuje. Ne znam zašto ste mislili i pokušali da kažete da sam ja to tražila. Samo je trebalo da kažete - gospođo Obradović, mi ovde ne čujemo da vas neko grubo vređa, zato što je niko nije grubo vređao.

ne mogu da vam dam reč, dok se ne završe prijave za reč po povredi Poslovnika. I jako dobro znate, gospodine Ćiriću, da na svaku povredu Poslovnika ja treba da odgovorim i da pitam poslanika da li hoće da se Narodna skupština o povredi Poslovnika, koju je reklamirao, izjasni u danu za glasanje.

i ja dobacujem neki put kada sedim među poslanicima i ja odgovorim na dobacivanja poslanika. Vi ste rekli šta je rekao jedan vaš poslanik, nećemo ime da spominjemo. Prema tome, hajde da završimo ovu priču i da nastavimo dalje sa radom.Evo, neka građani ocenjuju da li je to uvreda, nije, da li je trebalo ovako da se reaguje ili nije trebalo.Opet po Poslovniku, narodni poslanik Miljan Damjanović. Izvolite. Gospodine Arsiću, zahvaljujem, ali upravo, kada govorite zbog naroda, član i 106. i 107, ali evo član 106. stav 1. - govornik može samo da govori o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Evo zbog čega, gospodine Arsiću. Ja razumem da isti govornik, obzirom da se bavio nekim prethodnim radnjama, ministrima i svim ostalim, partija koje sada nisu u vlasti i nije bila tema dnevnog reda, ja razumem da je prethodni govornik, odnosno onaj koji je iznosio neistine, rekao sledeću stvar, da se požalio i zaštitio narodne poslanike jer ministar odbrane nije odgovorio ni na jedno pitanje i kritiku narodnog poslanika generala Božidara Delića. To je suština. i po minuta, pre završnog onog plana, o kojem ste govorili u poslednjem pasusu, mi smo, gospođice Marija Obradović, iznosili sve vreme, sve vreme o svim mogućim mirovnim misijama. za reč po povredi Poslovnika odnosi se na neposredno učinjenu povredu Poslovnika. U međuvremenu, to ste trebali da uradite kada je ministar završio i pre nego što sam dao reč koleginici Obradović. Onog časa kada sam dao reč koleginici Obradović, vi ste izgubili pravo da reklamirate Poslovnik po tom osnovu.(Miljan reč.)Nije vam rekao ništa, a pratio sam šta se dešava na monitoru.Onog trenutka kad sam dao reč koleginici Obradović nije postojala nijedna identifikacija za reč, nije bila

član 103. stavovi 7. i 8. Postoji tu jedna mera koja kaže da kada se zloupotrebljava ovaj Poslovnik, a to se učinilo najmanje dva puta uzastopno sada, ako ne i cela tri, postoji mera koja kaže da se to vreme oduzima poslaničkog grupi.Ja mislim da je ovo dobar trenutak da razmislimo o primeni Bilo je danas još nekoliko prilika da možda intervenišemo na taj način, i u nekim poslaničkim grupama, a s druge strane sale to se dešavalo, ali pošto ovo već postaje svojevrsna epidemija, možda bi bilo dobro reagovati na vreme, pa da mi sačuvamo dostojanstvo ovog doma, jer neki određene stvari razumeju tek kada ih osete po svojoj minutaži.Svima je ovde jasno da su neki došli i danas da se prosto zabave. Međutim, to ako ne može na drugi način, može da ih košta kroz vreme. Objavljivanje nekih neprincipijalnih koalicija na volju i pravo svakome, ali to se radi na konferenciji za štampu ili na zajedničkim protestima, na primer kako beše na onoj bini ispred RIK-a.Ne moramo da glasamo, možda samo da stavimo prst na čelo i da počnemo da radimo ove stvari kako treba. Hvala. **Đorđe Milićević** Pošto ne želite da glasamo, nisam ni ja dužan da vam dam

prvi stav isključivo. Dakle, nemamo mi ništa protiv da narodni poslanici iznose svoje mišljenje da govore

na način na koji misli da iznese ono što želi da prezentuje, ali je zaista neoprostivo da vi ne reagujete. Sad neko kaže mi zloupotrebljavamo, treba nam uzeti vreme itd. To je To je njegovo viđenje. Vi kao predsedavajući to ocenjujete, nekad ispravno, nekad pogrešno. Prosto, koristite ono što vam Poslovnik omogućava i sada ne govorimo o tome.Ali, reći da je ovde neko, a raspravlja se o nečemu što sam ja govorila, da je ovde neko došao da bi se zabavljao, je zaista uvreda kakvu ovde valjda u ovoj sali nikada nije čuo. Jednostavno, nedopustivo je. Ljudi, vi jeste sila, ali tu silu morate malo da uvedete barem u neke okvire pristojnosti, jer proći će vreme sile. Svako je prošlo, proći će i ovo. Pa, biće vam neprijatno ako bi vam neko na isti način odgovarao.Mi naravno nikada nećemo na taj način odgovarati zato što mi srpski radikali poštujemo demokratske principe, poštujemo volju građana i nikada nismo rekli da je neki narodni poslanik ovde, kako ste vi govorili, doveden da bi glumio majmuna ili da bi se zabavljao. Ovde smo svi da predstavljamo stavove svojih političkih partija u ime građana Srbije. Hvala. Koleginice Radeta, ja ne mogu da razumem zašto ste vi smatrali da ste vi prozvani od kolege Orlića,

koja kaže – narodni poslanik je dužan da navede koji član Poslovnika je povređen postupanjem predsednika Narodne skupštine i da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda, s tim što može govoriti najviše dva minuta.Tek u trećem javljanju po Poslovniku uvažena koleginica Vjera Radeta se pozvala na član Poslovnika. Mogu da razumem da mi poslanici možemo da se zaboravimo i da propustimo da navedemo član Poslovnika na koji se pozivamo i po kojem reklamiramo povredu, ali vi kao predsedavajući upravo jeste tu da nam skrenete pažnju da se takvi takvi propusti ne smeju dešavati.Prema tome, bili ste dužni da zatražite od koleginice da navede po kom članu Poslovnika ona diskutuje.

svaki put se izjasnila o povredi Poslovnika. Kolega Orlić isto, kolega Martinović isto, tako da smatram da ni u jednom nije bilo.Sada na pominjanje političke stranke reč ima narodni poslanik Goran Ćirić.

ću da vam pročitam član 39. U toku sednice Narodne skupštine, predsednik poslaničke grupe može ovlastiti jednog člana da predstavlja poslaničku grupu za određenu tačku dnevnog reda, a o čemu predsednik poslaničke grupe u pisanom obliku obaveštava predsednika Narodne skupštine do otvaranja pretresa o toj tački dnevnog reda.Stav

Ja stvarno mislim da svi ovde razgovaramo o izuzetno važnoj temi i ova atmosfera je toliko neozbiljna da jedna ovakva institucija i javnost Srbije ne zaslužuje ovakvu atmosferu.Ne

ću dati doprinos i pokušaću da u ovih minut i po kažem nešto što će podsetiti sve nas. Pre četiri i po godine, dolazeći na mesto ministra odbrane, sadašnji premijer Aleksandar Vučić je izjavio pred svima nama da je Vojska Srbije najuređeniji sistem koji je nasledio u tom trenutku, koji je nasledila Vlada Republike Srbije. Nasledio je taj sistem upravo od ministra Šutanovca koji je pominjan više puta i ne razumem zbog čega ovoliko nervoze. Mislim da bi bilo dobro da se svi ponosimo upravo tim kontinuitetom i uspešnim sistemom kakav je Vojska Srbije.Ko u ovom trenutku govori istinu? Da li je u tom trenutku gospodin Aleksandar Vučić, kao ministar odbrane, govorio istinu, hvaleći Vojsku Srbije i tadašnjeg njegovog prethodnika ministra Šutanovca ili to govore sadašnji poslanici koji kritikuju to stanje u Vojsci Srbije?Šta je dalje nešto o čemu je očigledno vidljivo ovde bilo iz nastupa drugih poslanika? To je taj pokušaj da, kada nema više argumenata, se ulazi u privatan život i najčešće pominjan Dragan Šutanovac. To smo videli u prethodne četiri godine. Kao predsednik DS je optuživan za mnoge stvari. Pre dva dana je dobio oslobađajuću presudu. Nema više tih razloga za takvu vrstu optužbe. Hajde sada da nađemo nešto drugo.

Dakle, juče je gospodin Mirčić rekao da pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe. On je tako protumačio Poslovnik i to je njegovo pravo. Predsedavajuća mu je rekla da to pravo ima ovlašćeni predstavnik, i to je tačno, i to ste danas i vi ponovili.Ovo što danas radi DS – e, sada je malo Ćirić ovlašćeni predstavnik, sada je malo Kena. Hoćemo li sada svi tako da radimo? Hoćemo li na svakih pet minuta da izlazimo iz sale na mig predsednika poslaničke grupe, pa da ja danas imam, ne Mariju Obradović, nego 50 poslanika

kada raspravljamo o učešću Vojske Srbije u mirovnim operacijama širom sveta pod zastavom UN, pod istom onom zastavom pod kojom štitimo suverenitet i nezavisnost Republike Srbije na KiM. Ko treba da nam se smeje u lice? Goran Ćirić, koji je posle mesec dana direktorovanja u Pošti kupio stan u Takovskoj ulici od 220.000 evra. Od plate? Kena, Veroljub Stevanović.Dakle, ja vas molim, gospodine Arsiću, tu tehnologiju, lopovsku i kriminalnu, možemo i mi da primenimo i da danas imate 50, 60, 70 poslanika SNS koji će u svakom momentu biti ovlašćeni i da niko ovde ne može da dobije reč zato što ovlašćeni predstavnik ima prednost. Nemojte to da dozvoljavate. Ili imaju ovlašćenog predstavnika ili nemaju. Ne može u toku sednice njih troje na svakih pet minuta da se menjaju kao ovlašćeni predstavnici. **Đorđe Milićević** se sa vama, ali ja ne mogu da zabranim poslanicima da vežbaju utrčavanje i istrčavanje iz sale, zaista ne mogu, zaista ne mogu, ali pošto vidim da je monitor pun, u skladu sa članom 112. Poslovnika, određujem pauzu u trajanju od pet minuta.(Posle

Zahvaljujem se predsedavajući.Poštovani gospodine ministre, poštovani predstavnici Ministarstva odbrane Vojske Srbije, uvažene koleginice i kolege, ja se takođe pridružujem većini narodnih poslanika danas koji su se založili za odašiljanje pripadnika

u kamp koji je bio pod zaštitom UN. Reč je od 27 hiljada ljudi. Kad vi čitate te izveštaje, a naši vojnici pripadnici Vojske Srbije koji imaju čast, ali i veliku odgovornost da učestvuju u mirovnim misijama vidite koliko je

stanovništvo.Zato je izuzetno značajna ta uvežbanost kojom naši pripadnici Vojske Srbije idu u mirovne misije. Bezbednosni rizici u 21. veku su se promenili. Znate, da se sada ratovi vode i konvencionalnim i nekonvencionalnim sredstvima, da su različite klimatske promene takođe bezbednosni rizici, različite infektivne bolesti koje su gotovo simptomatične za ove regione gde pripadnici Vojske Srbije idu u misije.U

MUP.Naše kolege su već pomenule zašto je važno da i pripadnici Vojske Srbije i MUP idu u mirovne misije, to je podizanje stepena uvežbanosti, interoperabilnost, sarađivanje sa pripadnicima oružanih snaga iz drugih zemalja, sa drugih kontinenata da bi se nadogradilo to dragoceno iskustvo koje je i te kako važno Vojsci Srbije. Oni se vraćaju u redove Vojske Srbije i mogu da šire to znanje stečeno na terenu.Ključna odrednica kada se govori o odbrani, kada se govori o vojsci jeste spremnost, pripravnost, biti spreman na sve vrste mogućih izazova koji su simptomatični za 21. vek.Ja sam već pomenula taj izraz koji se koristi sada u vojnoj analitici spremnosti, odbrane i za vođenje vojnih dejstava, to je tzv. hibridni rat. Dakle, sve više ima nekonvencionalnih metoda ratovanja, da su i različiti oblici angažovanja ne samo vojnih snaga, nego isto tako i civilnog stanovništva koje je istovremeno i žrtva, ali isto tako koji na različite druge načine doprinosi, da tako kažem, komplikaciji situacije.Ali, istovremeno ono što naši vojnici naglašavaju to je, i to se vidi angažmanom medicinskog osoblja, to je to akumulirano znanje koje se zaista ceni i u regionalnom i međunarodnim okvirima, gde naši lekari uveliko doprinose da reaguju na terenu i da pomažu civilnom stanovništvu.Ja bih naglasila da se Srbija svrstava u prvih 10 evropskih zemalja koje daju po obimu doprinosa mirovnih misija i prvi smo na zapadnom Balkanu. Isto tako prema nekim podacima, ja sam bar gledala podatke Međunarodnog instituta za bezbednosne studije, mi vrlo malo izdvajamo za odbranu i moramo biti svesni koliko nam je zato važna ta vežba pripadnika naše vojske i medicinskog i drugog osoblja, policijskog, koje će steći na terenu , jer kada pogledate, najmanje od svih ostalih zemalja, 0,09% balkanske zemlje, znači u koje se mi svrstavamo, izdvajaju u odnosu na druge evropske zemlje, biće značajno to iskustvo koje ne plaćamo samo svojim novcem. Zato ću ja odašiljanje slanje naših vojnika u mirovne misije. Zahvaljujem. Izvolite. **Zoran Đorđević** Samo radi informisanja javnosti. Znači, procena rizika opasnosti i pretnji vrši se svaki dan. Izveštaje dobijamo u Ministarstvu i u slučaju ugroženosti i spremni smo da evaukuišemo naše pripadnike. To narod treba da zna. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. **Zoran Živković** Tehničkom greškom je u prijavi za diskusiju napisano da sam protiv ovih odluka. Naravno, da je to samo tehnička greška i Nova stranka i ja lično, podržavamo ove aktivnosti učešća naše vojske, pripadnika naše vojske u mirovnim misijama i humanitarnim misijama svuda u svetu.Naša vojska zna to da radi i ima iskustvo iz početka druge polovine prošlog milenijuma. Ima, nažalost, dosta ljudi koji su učestvovali u realnim ratnim sukobima, a sada su još uvek pripadnici Vojske, i ako se to već sve desilo, onda je dobro da se to iskoristi sada u jednu svrhu koja ima svoj međunarodni karakter, čiji je cilj jako human i koji bi trebalo da dovede do toga da mnogi ljudi u svetu imaju manje patnje nego što bi imali da tamo nisu mirovne snage, pa i među tim mirovnim snagama i i pripadnici naše vojske.Dakle, 2003. godine sam obnovio razgovore o učešću naše vojske i policije u mirovnim operacijama pod mandatom UN. Tada je to bila jeres, i bilo je napadano sa raznih političkih strana. Drago mi je što mnogi od onih koji su tada napadali tu inicijativu su sada na strani tog projekta. Mislim da je to dobro za Srbiju u celini.Tehničke greške koje vi pokušavate da objasnite kao tehničke, to da se sada usvaja za 2016. a sada smo 2. novembar, da se podrazumeva po zadnjem pasusu da to važi i za 2017. godinu, mislim da vam to ne treba. Mislim da je dobro da pravnici, ne vi, niste vi ni gospodo oficiri, ni vi ministre krivi za to, ali da pravnici nađu neku formu da se plan angažovanja pripadnika naše vojske za sledeću godinu usvoji eventualno do kraja januara sledeće godine, a bilo bi dobro da to bude do kraja ove godine.Zna koje su operacije u toku, zna se koje do kada traju, zna se koliko je moguće naše učešće. Mislim da to treba popraviti da ne bi otvaralo diskusije koje su opravdane na da u stvari sada ovim usvajanjem ove dve odluke vršimo konvalidaciju nečega što se već desilo. Mislim da to treba da se napravi bolje i ne sumnjam u dobre namere, da tu budemo jasni potpuno.Vojska je često tema patetičnih, tužnih ili preterano veselih priča. To je uvreda za oficire i za pripadnike Vojske. Oficiri znaju svoj posao i njima ne trebaju ni gusle ni narodni pevači, ni rijaliti programi da bi digli njihov značaj i njihovo mesto. Vojska je neophodna svakoj državi.

da li je bezbednosna provera odbrane zemlje takva da se oceni da li je to nama potrebno ili ne. Onda, ako je potrebno da vidimo šta je sa parama na tu temu.Dva pitanja koja možda nisu baš direktno vezana, ali iz najbolje namere ću ih postaviti. Prvo je koje je vaše mišljenje o tome da se bezbednošću premijera Srbije bavi Vojska, vaše službe? Prirodnije je, svetskije, na puno mesta u svetu, na većini se time bave policija i civilne službe bezbednosti. Samo me interesuje vaše mišljenje na tu temu.Ima temu.Ima još jedna stvar, a to je da pošto sam zaista dugo u parlamentu, i ako mogu da pretpostavim, moć predikcije ili javlja mi se da će se nakon moje diskusije javiti neki mangupi koji će pitati - a kako ja mogu da pričam o ovoj temi kada nisam služio vojsku, pa koristim vaše prisustvo da vi danas, pošto je to lako proverljivo, za pet minuta, ili nekom kratkom roku, u narednih nekoliko dana, obavestite Narodnu skupštinu o razlozima

ima ministar Zoran Đorđević. Izvolite. upravo razlog da se u toj izmeni ispravi, da ne bude više u planu pripreme u poslednjem pasusu to, već da to bude zakonski određeno.Što se tiče obezbeđenja premijera, Zakon o vojsci član 53. stav 1, Zakon o VBA i VOA član 6,

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, kao neko ko je služio redovno služenje vojnog roka, 15 meseci, 200 dana na obuci u Karlovcu, ostatak u Bihaću, dakle, nadam se da sam dovoljno kvalifikovan kao moj kolega poljoprivrednik da govorim o ovoj temi.Odmah na početku da kažem, ovde su spomenute gusle. Moj kolega poljoprivrednik je protiv gusala, ali izuzetno je cenio Zorana Đinđića. Hajdemo malo o guslama, ona čuvena ekspedicija 90-ih godina, na koju su oni gadljivi, u Republiku Srpsku, to je bila neka multinacionalna operacija, molim pokazuje slike .)Ovde su gusle, ovo je Radovan Karadžić, ovo je Luka Karadžić, a ovo između je Zoran Đinđić.Takođe, moram da kažem, pošto su oni gadljivi

na 17 rampi uz nasip na Tisi. Dakle, verujem i da neke treba upoznati sa multinacionalnim operacijama, pa ako neko kaže, da ga podsetim na 1978. godinu, 1978. godine sam ja bio u vojsci. Neko iz moje generacije, moj kolega poljoprivrednik nije, i neću da govorim o tome, ali imam nedvosmisleni dokaz da se vojska nije služila. To što se neko raspištolji, to nije dokaz da je služio vojsku, već naprotiv, ali srpska država je oduvek cenila vojsku.Srpska vojsku.Srpska država je počivala na tronošcu, narod, posebno onaj sa sela, vojska i crkva. Crkvu ne doživljavam samo kao verski element, već kao duhovno nadahnuće da ratovi budu odbrambeni, da budu pravedni. Selo i narod su voleli vojsku i voleli su crkvu. 2000, zahvaljujući ovakvim gromadama koje su uspešno fruškogorsko-vinogradarskim ogradama zauzimali pola Fruške gore,

i njihov predsednik, stranke bivšeg režima, ne znam, do današnji ili do jučerašnji ili ne znam ko je tu, je svoja vojna iskustva krčmio dizanjem rampe ispred direkcije nekog JUL-a, a kasnije prešao na uspešno razoružavanje naše vojske, pa smo sa 1000 tenkova spali na 300, prodati su čamci, ali su uspešno zauzimani pašnjaci, stanovi na Vračaru, „pent hausi“, pa boga mi i multinacionalni u inostranstvu, sve do Maldiva, Beča itd.Podržavam što ćemo mi miriti druge, bolje to da radimo nego da nas zavađene ovde, podeljene na Balkanu, neko drugi miri, što smo imali do sada slučaj. Takođe, moram da kažem da sam razočaran multinacionalnim snagama na KiM, posebno prvih godina, jer su dozvolili nestanak nekoliko hiljada Srba i dozvolili na takav način da im se živima vade organi, da se organima trguje itd. Molim naše vojnike da to ni po koju cenu ne dopuste nigde.Što se opasnosti tiče, u ovoj zemlji na Ibarskoj magistrali pogine 150 ljudi godišnje. Mislim da je manji izazov učestvovanje u ovim multinacionalnim snagama, a da možemo da prikupimo više znanja i koristi od toga, nego da se u tom periodu vozimo na Ibarskoj magistrali. Bojim se da bi više ljudi izgubili u saobraćaju nego što ćemo to, ne daj Bože, izgubiti u multinacionalnim snagama. Verujem u našu vojsku, verujem da će ona da se oporavlja kako se država bude oporavljala, da ćemo imati sve više opreme.Zalažem se za služenje vojnog roka ili za obuku civilnog stanovništva u najbližim kasarnama, gde imamo rezerviste, da možemo da odgovorimo na svaki bezbednosni izazov i zaključiću sa mojim pravom da KiM smatra teritorijom nad kojom je izvršena eksproprijacija radi divlje gradnje kosovske države i to nije država, to je NATO baza i biće država sve dok NATO baza bude tamo. Hvala.

Hvala.